Kohalolijaks registreerus 82 Riigikogu liiget, puudub 19.Rain Epler, kas ... Oi, neid tuleb ridamisi. Palun, küsimus istungi juhatajale! Istungi juhataja, mul on hästi lihtne küsimus. Päevakorda ei ole. Näen, et kolleegidel on laudadel, aga mul on puudu. Palun abipersonalil osutada abi.

kõikide võimalustega küsida, sõna võtta ja nii edasi. Ma arvan, et ka peaminister on Riigikogu liikmetele vististi enim kättesaadav võimalike küsimuste esitamiseks ja nendele vastuse saamiseks. On võimalik esitada kirjalikke küsimusi, on võimalik infotunnis küsida

esimene pool. Minu jutu teine pool on see, et ma arvasin kohe, et te ütlete, et Jüri Ratas ka ei vastanud küsimustele, kui ta tegi poliitilisi avaldusi. See formaat on meil olemas, aga sinna on ilusti juurde kirjutatud, et kokkuleppel ettekandjaga lepib juhatus küsimuste arvu kokku. See võib olla null, üks Ma küsin siis, kas juhatus tegi ettepaneku, et pärast ettekannet, poliitilist sõnavõttu saaks ikka ka saadikutele sõna anda, või me siiski jätkame seda kummitempli rolli siin, et kui öeldakse, et sitsi, siis me sitsime, ja kui öeldakse, et lama, siis me lamame ja küsimusi ei küsi.

kuna peaministril oli vastav kiri ja palve ja ettepanek –, et kui võimalik, siis küsimusi mitte esitada. Ka see on tavapärane, vaatasin vanu kirju, sarnases sõnastuses on see ka varem olnud. Möönan, et juhatuse liige Arvo Aller küsis selle kohta, miks me ei võiks neid küsimusi ikkagi lubada. Siis tõepoolest – jällegi ei taha kellelegi viidata, hakkate ründama, asja ees, teist taga – viidati tavale, et tavapäraselt seda olnud ei ole. Seejärel nõustus ka Arvo Aller selle ettepanekuga. Nii et kui me tahame seda tava või traditsiooni muuta, siis peaks vaatama natukene kaugemale ette ja vastavad ettepanekud tegema. Aga ma ütlen veel kord, et see on ju lisavõimalus. Tulevad ka kolm lugemist. Jah, esimesel lugemisel ei ole mitte peaminister, vaid rahandusminister, aga ma arvan, et temaga on teil võib-olla veel põnevam diskuteerida, vaielda. Teiseks,

Aitäh, austatud juhataja! Mul ei olnud plaanis sõna võtta, aga kuna te nii auväärselt mu nime seal mainisite, siis ma tunnen lausa kohustust küsida. Tegelikult on mul ka sisuline huvi protseduuriliselt küsida sellelsamal teemal, mis puudutab peaministri avaldust ja riigieelarve üleandmist. Nimelt, praegust olukorda 2019. aasta olukorraga võrrelda ei ole päris õige ja mõistlik, sest Eesti Vabariigis, vähemalt iseseisvuse taastamise järgsel perioodil, ei ole olnud sellist olukorda, kus oleks nii palju makse nii lühikese aja jooksul tõstetud ja ka veel uusi makse kehtestatud. Lisaks sellele on pöörane inflatsioon, majanduskriis ja kõik muu, mis kumuleerub. Nagu me teame, koalitsiooni tõsised vaidlused ja eri osapoolte erinevad seisukohad ka nendesamade maksude kehtestamisel ja enne riigieelarve siia toomist on olnud erakordsed. Me oleme näinud igasugu erinevaid eelarveid, aga see kõik on raudselt erakordne. Minu arvates on täiesti elementaarne, et me anname Riigikogu liikmetele selles erakorralises olukorras võimaluse küsida. Seda enam, et kodu‑ ja töökorra seaduse § 155 näeb üldjuhul ette, et kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis ei esitata küsimusi, aga muidu on Riigikogu liikmetel võimalus küsimusi

Ma tegin ka Isamaa fraktsiooni nimel kirja palvega, et arutage ja kujundage nii-öelda mõistuspärane seisukoht, mis on kooskõlas praegu kujunenud olukorraga. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Tava on siin saalis tihtipeale ülimuslik ja sellepärast ei ole me liiga kergekäeliselt valmis neid tavasid muutma. Alati võib leida mingi argumendi, miks just nüüd, miks just selle inimese käest peaks saama küsida ja teiste käest mitte. Lõpuks, head kolleegid, kogu austuse juures peaministri vastu, 2025. aasta riigieelarvet ei võta vastu mitte peaminister, vaid selle võtate vastu teie, head Riigikogu liikmed. Peaministril ei ole isegi hääleõigust. Need kõikvõimalikud eriarvamused on võimalik siin saalis kenasti välja tuua. Vabandan, Martini küsimuse esimene pool jäi vastamata.

et parlamendiliikmed on tööpäevadel kättesaadavad ja valmis neid ettekandeid tegema. [Muidu] see läheks natukene keeruliseks. Me pigem mööname – antud juhul on see ka sinu õigus, kuna tegemist on fraktsiooni esitatud eelnõuga –, et on õigus see eelnõu päevakorrast välja võtta. Nii et kui me jõuame hääletamise juurde, siis otse loomulikult jääb see päevakorrapunkt seekord välja.

ja juhiks tähelepanu, et ta ei anna meile mingit eelnõu siin üle, eelnõu annab meile üle proua Heili. See on eelnõu üleandmine ja siis ei esitata küsimusi. Peaminister tuleb siia tegema poliitilist avaldust. See on täiesti elementaarne. Selles olukorras, kus me praegu oleme – meil on nii-öelda kobarkriisiolukord, meil on majanduskriis ja Rahvusvaheline Valuutafond ütleb, et Eestil on maailma 200 riigi seas kõige pikem, kõige sügavam

Lugemised tulevad jumal teab millal. Lugemised puudutavad juba konkreetseid eelarve ettepanekuid ja arutelusid selle üle, kas ja kui palju mingisugusele asjale raha anda või [mingisuguselt asjalt] raha ära võtta, kes on mille poolt, kes on mille vastu. Sellele eelnevad diskussioonid komisjonides. Neid asju ei saa nii võtta. Peaminister vastutab selle eest, mis riigis toimub, ja Riigikogu samuti vastutab selle eest, mis riigis toimub.Minu palve on sarnane sellega, mille esitas siin ka kolleeg Seeder, et te homsel juhatuse istungil pöörduksite peaministri poole ja edastaksite talle Riigikogu liikmete tungiva soovi – mitte palve, vaid tungiva soovi

Viitan veel kord korrektsuse huvides, et Arvo Aller esitas selle küsimuse ja palve. Tõepoolest viidati sellele tavale, traditsioonile, mis on olnud, ja seejärel ka Arvo Aller aktsepteeris seda. Ma ei taha nüüd liigselt Arvole viidata, aga veel kord juhin tähelepanu, et ta selle

on tavasid, mis varem on [Eesti] vabanemise järgses seadusandja töös kehtinud, pööratud üsnagi drastiliselt tagurpidiseks. Ma arvan, et on väga kaalukaid

ka uue tava kujundamiseks. Ma ei näe selles loogikas mingisugust probleemi, seda enam, et nagu eelnevalt viidati, kodukorraseaduse loogika on see, et parlamendiliikmetel on õigus poliitilise avalduse järel küsimusi esitada, juhul kui ei ole tegemist erikokkuleppega.

Ma kutsun teid üles seisma parlamendi eesõiguste eest, andma selle signaali edasi peaministrile ja korrigeerima parlamendi juhatuse otsust. Selles ei ole midagi tavatut, et korrigeeritakse, kui on saadud tagasisidet. Praegu, täna, esmaspäeval on selle tagasiside koht. Ma arvan, et see on kriitiline miinimum, mida ka on ju tegelikult osundatud, valitsuse,

päevapoliitiline kirg just nimelt seadusandja ja rahvaesinduse vaatest ja nende eesõiguste kaitsmise vaatest, tuleb see ka sellel istungjärgul töökultuurile kasuks.

aga kodukorraseadus ütleb, et tegelikult on see ju kokkulepe avalduse esitaja ja juhatuse vahel. See ei ole mitte juhatuse otsus, see on kokkulepe. Ma ei tea, kuidas seda protokollitakse, ilmselt on see mingi protokolliline järeldus või otsustus selle koha pealt, ja see eeldab kahe osapoole nõusolekut. Teie käsutuses on informatsioon, nagu te ütlesite, et peaminister on valmis parlamendiliikmete küsimustele vastama. Nii olid teie sõnad mõned minutid tagasi, et teil ei ole vähimatki kahtlust selles, et peaminister on valmis vastama parlamendiliikmete küsimustele.

milline oli peaministri taotlus. Kas peaminister väljendas valmidust nendele küsimustele vastata või mitte? Teiseks, kui teie osundus on, et ta nii-öelda rikub seda tava või kaugeneb sellest varasemast tavast, et peaministrid ei ole eelarve üleandmisel küsimustele vastanud, siis millisel moel ta siis parlamendi tööd segaks? Mis on see probleem sellisel juhul, kui peaminister küsimustele vastab, teie meelest, millest hoidumiseks juhatus peab vajalikuks seda küsimust mitte

mis siit saalist tuleb, ja ta peab olema valmis ja ta ka on valmis vastama. Aga selle konkreetse poliitilise avalduse juures on ikkagi taotlus peaministri allkirjaga, mille viimane rida ütleb, et küsimuste esitamist ja neile vastamist ei pea [peaminister] võimaluse korral vajalikuks. Selline on peaministri konkreetne taotlus. Tõepoolest, seda neljapäeval juhatuse istungil arutati ja sisuliselt lepitigi kokku selles, et juhatus aktsepteeris peaministri vastavat ettepanekut. Seetõttu ei olegi küsimusi.Head Head kolleegid, saame minna päevakorra kinnitamise juurde. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, hääletamisele minevast päevakorraprojektist jääb välja neljapäevaks, 26. septembriks kavandatud päevakorrapunkt nr 2, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu 324. Koos selle muudatusega, head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 3. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Palun esmalt Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu ja esitab ühe Riigikogu otsuse eelnõu. Esiteks,

Kolmandaks, ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, riigilõivuseaduse ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse

Suur tänu teile! Lauri Laats, palun! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Nädalavahetusel saabus sügis ja teatavasti levib

Teatavasti, kui haigus tuleb, siis praeguse korra järgi, kui töötaja jääb haigeks, ta esimesest päevast kuni kolmanda päevani katab kulud

haigushüvitis oleks korraldatud sellisel viisil, et töötaja kanda jääks esimene päev, teine kuni neljas päev jääks tööandja kanda ja alates viiendast päevast kataks [kulud] haigekassa. Me sooviksime ka hüvitise suurust suurendada: 70% asemel 80%‑le. Nii et igati asjalik ettepanek, eriti sügisel. Mõelge meie inimeste peale, meie töötajate peale ja loomulikult ka tööandjate majandusliku võimekuse peale, arvestades kõiki praegusi maksutõuse. Nii et olgem kõik terved! Aitäh!

Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Meie suur liitlane Ameerika Ühendriigid on viinud oma saatkonna Jeruusalemma. Meie mitte nii suur liitlane Argentiina on samuti viinud oma saatkonna Jeruusalemma. Euroopa Liidus, nagu me oleme viimasel ajal näinud, on väga võbelev ja arusaamatu suhtumine sellesse, mis toimub Lähis-Idas tervikuna. Selle osaks oli ka see äärmiselt kahetsusväärne intsident, mis oli meil seoses hääletamisega ÜRO‑s, kui Eesti asus samale positsioonile kui meie põlisvaenlane Venemaa. See oli piinlik ja ausalt öeldes täiesti arusaamatu ja lubamatu. Seda ei saa põhjendada sellega, et meie Euroopa-liitlastest mingi osa on sellel seisukohal, et kahe riigi kontseptsiooni peab iga hinna eest toetama, edendama ja läbi suruma. Aga siin on muidugi veel ka muud mõõtmed. Siin on kindlasti ka see mõõde, et Jeruusalemm ei olnud mõnda aega Iisraeli riigi pealinn. Väga lihtsal põhjusel: Jeruusalemm ei olnud Iisraeli riigi osa, vähemalt mitte tervikuna,

Tallinn jagataks ära, me oleksime sunnitud oma valitsusasutused siit välja viima ja mõne teise linna, Pärnu, Kuressaare või Haapsalu Eesti pealinnaks kuulutama. On ju täiesti selge, et me sooviksime, et meie riigi tegelik pealinn saaks uuesti meie pealinnaks. Iisraeli pealinna ajalugu ulatub ju aastatuhandete taha. See ulatub selle hetkeni, kui roomlased otsustasid selle linna, selle püha templi maatasa teha. Aga neil ei õnnestunud maatasa teha seda, et see jäi juudi rahva mällu ja südamesse, et juudid tahavad tagasi pöörduda sinna, oma ajaloolisele kodumaale ja tahavad näha oma ajaloolise pealinnana Jeruusalemma. Jah, vahepeal on demograafiline olukord

kui nii võib öelda, palestiinlased. Ka neil on selgelt ajalooline õigus seal eksisteerimisele. See ajalooline õigus anti neile 1947. aastal ÜRO otsusega ja nad keeldusid seda vastu võtmast. Iisrael aktsepteeris ÜRO otsust oma riigi loomise kohta, palestiinlased ei aktsepteerinud. Algas sõda. Palestiinlased ja nende liitlased Süüria, Jordaania, Egiptus ja teised said lüüa. Nad alustasid uuesti 1967. aastal ja said lüüa. Siis langes ka teine osa Jeruusalemmast juudiriigi kontrolli alla. Nad alustasid kolmas kord, see oli 1973. aastal, ja said jälle lüüa. Siis tuli kahe riigi kontseptsioon, Oslo kokkulepped ja muud kokkulepped, Camp Davidi kokkulepped, ja ja jõuti just nagu kompromisslahenduseni: maa rahu vastu. Palestiinlased said oma valitsuse Gaza sektoris ja Jordani jõe läänekaldal. Nad ei olnud sellega rahul, nad alustasidintifada't. Kogu aeg on Iisraeli territoorium olnud erinevate rünnakute sihtmärgiks. Ta on Head sõbrad, ma arvan, et meil ei ole absoluutselt mingit valikut. Kui me toetame Iisraeli, juudi rahva riiki, siis meil on ainult üks valik: toetada seda riiki ka tegudega. Üks tegu oleks saatkonna viimine Jeruusalemma. Mul ei ole muidugi kahtlust selles, et see saal hääletab selle eelnõu maha. Aga ma ütlen – ja seda on ajalugu korduvalt kinnitanud –, kes tõstab oma käe Jeruusalemma vastu, see tõstab oma käe jumala vastu, ja see ei jää karistuseta. Seega, nii hirmu kui armu kui õiguse ja õigluse seisukohast palun seda eelnõu toetada. Suur tänu! Üks hetk, hea kolleeg, teile on ka küsimusi.

et mis see meie asi on, toppida oma nina Lähis-Idasse. Ühed semiidi hõimud tapavad teisi semiidi hõimusid ja on tapnud juba aastasadu või ‑tuhandeid. Mis meie sinna oma nina topime? Mis sa selle peale kostad? Ma ütlen selle peale niimoodi, et kujutage ette järgmist olukorda. Meil on siin samuti ennast ajalooliseks pidav rahvas, tal on tõepoolest ka vähemalt 17. sajandini ulatuvad kohalolujuured.

ja meie suured sõbrad, kes tol ajal viljelesid Venemaa positiivse hõlvamise poliitikat, oleksid öelnud, et mida te jonnite seal selle pealinna pärast, Narvast saab ju ka pealinna teha, peate te siis ajama oma jonni selle Tallinna ja Toompea ja Stenbocki maja ja Toompea lossi ja kõige sellega. See on riikliku suveräänsuse küsimus.Kui juudiriik on otsustanud, et nende pealinn on Jeruusalemm, siis ei ole meie asi nende otsust arvustada, vaid meie asi on nende otsust aktsepteerida. Paneme ennast veel kord sellesse olukorda, kus meie arvame, et on nii, aga teised ütlevad, et nad ei aktsepteeri meie otsust, see, et meie riik ütleb, et meie pealinn on Tallinn, ei lähe neile korda, nemad on nõus, et meie pealinn oleks Narvas või et meie pealinn oleks, ma ei tea, üldse kusagil seal See on riikliku suveräänsuse küsimus.Me aktsepteerime näiteks seda, et Ukrainal on õigus otsustada, missugustesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja liitudesse nad kuuluvad. Me aktsepteerime seda. üks teine riik, kes ei aktsepteeri seda. Äkki me peaks ka siis ütlema koos selle teise riigiga, et ei, no mis nad seal jonnivad, näed, tapavad miljoneid inimesi praegu maha, peletavad oma rahva ilma mööda laiali, ärme aktsepteerime seda nende suveräänset otsust, et neil on see õigus. See on riigi suveräänse otsustuse õigus ja meie asi on seda aktsepteerida. Ja aktsepteerida seda iseseisva suveräänse riigina, mitte mingite liitlaste ja mingite teiste organisatsioonide või soovitajate ripatsina. Nii lihtne see on.

Paljud organisatsioonid, mis 1990. aastatel mängisid maailma poliitikas veel täiesti arvestatavat rolli, nagu OSCE või ka Euroopa Nõukogu,

See oli üks esimesi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liikmeks Eesti sai. Oli väga selge, et me püüame sealt maksimumi võtta.Praegu on meil toimunud ju suveräänsuse ja suveräänse otsustamise võime ja tahtmise järkjärguline lahustumine.

ja siis tulevad teised signaalid Washingtonist, mis ütlevad, et ei-ei, ärge nüüd niimoodi küll tehke, tehke parem niimoodi. Siis me mõtleme siin kohapeal ka natukene midagi välja ja kokkuvõttes [tekib] ebajärjekindlus.Isiksuse osast ajaloos võib muidugi väga palju rääkida, aga on ju selge see, et ministri persoonist, ministri autoriteedist sõltub ka palju. Esiteks see, kas ministril on autoriteeti oma ametkonnas, teiseks see, kas ministril on autoriteeti valitsuses, ja kolmandaks see, kas ministril on autoriteeti rahvusvaheliselt. Ma julgen öelda, et meie mitte ainult praeguse välisministri, vaid väga mitmete teiste varasemate välisministrite puhul seda autoriteeti on olnud ebapiisavalt, ütleme niimoodi pehmelt. See kokku annabki selle kakofoonilise tulemuse.Eks kodanikel tekib samuti suhteliselt suur arusaamatus, et see siis nüüd on. Ühelt poolt näidatakse meile propagandafilme sellest, kuidas Palestiinas lapsi tapetakse ja piinatakse, mis kindlasti on mingis ulatuses ka tõsi, ja teiselt poolt saame me teistsugust propagandat, kuidas Iisrael on meie liitlane ja Iisraeliga on meil vaja häid suhteid, Iisraelilt me saame erinevaid kogemusi ja võib-olla ka relvastust ja laskemoona ja mida iganes. Siis me olemegi niimoodi nagu kits mitme heinakuhja vahel.

Ma mäletan, aasta oli siis, ma arvan, 2003, kui Euroopa Liiduga ühinemise referendumi eel toimus poolt või vastu. Siis oli ikkagi väga palju kriitilisi noote isegi meie üldiselt väga euromeelses ajakirjanduses sel teemal, et siin olevate välissaatkondade diplomaadid, sealhulgas mõned suursaadikud, esinesid avalikel üritustel ja miitingutel ja rahvaga kohtumistel Euroopa Liitu propageerivate seisukohtadega. Leiti – ja täiesti õigustatult leiti –, et see ei ole vastavuses rahvusvaheliste suhete Viini konventsiooniga. Kui meie minister nüüd ronib kuskil Tbilisis püünele ja selle riigi – ma ikkagi julgen arvata, et et vähemalt arvestatava osa rahva poolt valitud ja aktsepteeritud – valitsust kritiseerima hakkab, siis see ei ole kindlasti kohane sekkumine teise riigi siseasjadesse. See on selle kakofoonia üks ilming, mis meil välissuhtluses valitseb. Nüüd oli juba pea ettekande mõõtu. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Teatavasti on Jeruusalemm Iisraeli poolt deklareeritud pealinn. Kas otsus viia saatkond Jeruusalemma võiks tugevdada Eesti suhteid Iisraeliga ja nende riikidega, kes on juba viinud oma saatkonna Jeruusalemma? Meie suhted Ameerika Ühendriikidega on ju väga tugevad. Tõsi küll, siinkohal tuleb tunnistada, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega on äärmiselt ühekülgsed ja suuresti kanaliseeritud sealse globalistliku liberalistide poole peale. Mul on endal õnnestunud mitmel korral Ameerika Ühendriikides käia, erinevas kapatsiteedis, ja ma pean muidugi ütlema, et ma olen olnud iga kord hämmingus, kui vähesed ja piiratud kontaktid on Eesti Vabariigi suursaatkonnal Ameerika Ühendriikide võimuešeloni eri harudes.

sest ainult nii on võimalik saada informatsiooni, mis katab kogu välja, mis ei ole ühepoolne ja mis ei ole ainult propaganda. Kui te tuginete ainult meedias avaldatule, siis te saate ka ju vaid mingisuguse pinnavirvenduse. Nii et selles mõttes, jah, meie suhted Ameerika Ühendriikidega on kindlasti väga tihedad ja väga tugevad, aga nad on väga ühekülgsed.Mis puutub Iisraeli, siis Iisrael on mõnes mõttes sarnane riik Eestiga. Meil on ajalooliselt keeruline keskkond. Iisraelil on ajalooliselt keeruline keskkond seoses sellega, et neid ümbritsevad islamiriigid. Me näeme ka seda, kuidas viimaste aastakümnete jooksul, isegi viimase 40 aasta jooksul on kogu islamimaailm mullitama hakanud ja üha agressiivsemaks muutunud. See teeb Iisraeli riigi olemasolu tema enda eest seismise veel raskemaks, kui see on võib-olla isegi varasematel etappidel olnud. Nagu ma mainisin korra ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, oli ju pakkumine: maa rahu vastu. Maa anti, aga rahu ei saadud.Meil Eestis on samuti ju nii, et me siin tõmbleme oma suhetes Venemaaga. Kord me harrastame positiivse hõlvamise poliitikat ja räägime Venemaa demokratiseerimise vajadusest siis me läheme teise äärmusesse, kus me hakkame rääkima peaaegu sellest, kuidas Venemaal on vaja ei tea kelle eestvedamisel riigipööre korraldada ja mida kõike. See on väikeste riikide ja väikese ressursiga riikide tragöödia, et neil ongi väga raske sellist kindlat ühesuunalist poliitikat ajada. Eks me peame ühelt poolt püüdma olla nii suveräänsed kui võimalik, aga teiselt poolt peame loomulikult vaatama, mis maailmas toimub.

Kui toimus kahe Saksamaa ühendamine, siis Saksamaa ütles, et nende pealinn on Berliin. Meie saatkond oli, ma saan aru, vahepeal

aega. See Saksamaa näide on muidugi väga hea näide selles mõttes, et me mingi suhteliselt hajusa paralleeli võime tõmmata ka sellega, mis on Iisraelis. Bonn oli ju tõepoolest häda sunnil Saksamaa, ütleme, Lääne-Saksamaa pealinn. Ma mäletan ühte Ameerika kirjanikku, kes kirjutas sellest, kuidas ta külastas Bonni. Ta ütles, et Bonnist jäi talle mulje kui

vähemalt Saksa impeeriumi vaates või ühinenud Saksamaa vaates oma ajaloolisse pealinna Berliini, nii on Iisraeli riigi suveräänne otsus,

aga seda vahet me näeme, muide, ka Berliinis. Ikka veel on selgelt näha, kummal pool müüri oli Ida-Berliin ja kummal pool müüri oli Lääne-Berliin. Need on sellised ajaloolised haavad, mille ravimine võtab kaua aega.

kui EL‑is või EL‑i riikide seas puudub mõnes küsimuses üksmeel, siis me hääletame niimoodi, nagu meie suurim liitlane USA, või jätame hääletamata, nagu tegid seal tegelikult hästi paljud riigid, kaasa arvatud näiteks Suurbritannia, Saksamaa ja Ukraina.

kus oleks saanud Välisministeeriumi kõrgetelt esindajatelt selgitust küsida. Ma arvan, et see selgitus on praegu vajalik. Mul ei ole praegu vastust, ma ei tea. Ma olen segaduses, ma ei saa aru. Riina Solman, palun!

Jeruusalemma päeva puhul. Ma olin hiljuti külastanud Knessetit, kohtunud kõrgete riigijuhtidega ja pidasin seda viisakusavaldust ajaloolise pealinna tähtpäeva puhul oluliseks. Selle peale vallandus teatud ringkondade ülespuhutud skandaal leheveergudel, aga see selleks.

Ma usun, et need kaalutlused on tulenenud sellest, et mingisugune arvestatav hulk Euroopa Liidu liikmesriikidest on seisukohal, et Iisrael on agressor ja tuleb toetada palestiinlaste õiglast võitlust oma iseseisvuse eest. Ma saan aru, et põhjus ongi see, et välisminister jagab seda seisukohta. Ma ei taha kuidagi jätta muljet, nagu ma ütleksin, et palestiinlastel pole üldse mingeid õigusi mitte millelegi. Ma absoluutselt seda ei ütle. Aga on täiesti selge, et palestiinlased on mänginud pigem destruktiivset rolli kõikide nende rahualgatuste suhtes ja suuresti tänu nende terroriaktidele on ka need asjad

kristliku maailma pealinn, see on Jeesuse Kristuse linn. Templimäel on üks maailma, ma julgeksin öelda, moraali, õigluse ja igaviku mälestusmärke. Sellest seisukohast ma loomulikult tahan, et selles linnas oleks Eesti saatkond, ja ma tahaksin, et seda valgust, mis sealt tuleb, oleks võimalik peegeldada ka Eestisse. See on minu isiklik seisukoht, ma lihtsalt emotsionaalselt esinen siin praegu. Ma ei saa jagada seisukohta, et see ristiusu häll peaks minema moslemite võimu alla. Tuletame meelde. Tuletame meelde! On ju väga palju räägitud lääne ristisõdijatest. Nüüd on ju Afganistanis ja Iraagis ka ameeriklasi ja keda kõiki ristisõdijateks nimetatud. Aga millest ristisõjad algasid? Ristisõjad algasid sellest, et moslemid ei pidanud kinni oma lepingust kristlike riikide ja paavsti kuuriaga, et nad lubavad palverännakuid Jeruusalemma, nad hakkasid palverändureid röövima, tapma, vangistama, orjastama. See oli otsene ajend, mitte loomulikult põhjus, põhjused on alati keerulisemad. Aga see oli otsene ajend, miks ristisõjad alguse said. Nii et, sõbrad, head kaaslased, toetame seda eelnõu. See on üks meie kultuurilise identiteedi tunnistamise ja kinnistamise eelnõusid. Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem teile küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni seisukohti palun tutvustama väliskomisjoni liikme Luisa Rõivase. Palun!

EKRE fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu menetlusse 2023. aastal 10. oktoobril, määras juhtivkomisjoniks väliskomisjoni ning eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 24. oktoobri

Eelnõu kohta andis arvamuse Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakond. Keeletoimetaja ettepanekul on eelnõu tekstis tehtud keelelisi ja ka normitehnilisi parandusi ning esimeseks lugemiseks on esitatud uus tekst ja juhtivkomisjoni seletuskiri. Juhtivkomisjon tegi konsensusega menetluslikud otsused 23. [jaanuaril] 2024 toimunud istungil. Komisjon otsustas konsensusega, et eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus. Väliskomisjoni ettepanek oli võtta eelnõu lõpphääletuseks täiskogu päevakorda 7. veebruaril. Juhatuse ettepanekul oli eelnõu 13. märtsi päevakorras, aga tekkis arutelu võimatus. Edasi oli see 21. märtsi päevakorras ja siis võeti see algatajate ettepanekul päevakorrast välja. Aga täna oleme lõpuks jälle siin ja jõuame ehk sellega lõpule. Aitäh!

väliskomisjoni liikmed teinud mingid järeldused ja kas vähemalt järgmised olulised otsused, mis on ÜRO‑s arutelu all, võetakse enne ka väliskomisjonis arutelu alla? Aitäh

selle mõju sõltub suuresti sellest, millised strateegilised eesmärgid on Eesti välispoliitikal Lähis-Idas. Aitäh küsimuse eest! Selle otsuse eelnõu algatajaks oli EKRE fraktsioon ja kui ma õigesti mäletan, siis

teha, öeldes, et see on eelkõige sümboolne toetus Iisraelile. Ma arvan, et meil ei olnud kellelgi väliskomisjonis siin ühtegi väärtuskonflikti.

Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Mul on ettekandjale ainult üks lühike küsimus: millises Iisraeli linnas esitab Eesti Vabariigi suursaadik oma volikirjad? Aitäh,

Ma küsin selliselt: kas nii ongi, et ühtegi põhjendust selle kohta ei anta, miks oleks vaja 51 häält? Kui komisjoni esimees otsustab hääletusele panna, siis lihtsalt asjad lähevadki hääletusele. Kas nii oligi, et ilma ühegi põhjenduseta? Aitäh, Vastuolu selles küsimuses tõesti komisjonis ei tekkinud, kui komisjoni esimees Marko Mihkelson selle hääletusele pani. Ma arvan, et teie erakonnal oleks olnud võimalus olla vastu, aga ühtegi vastuhäält tõesti ei tulnud, kõik olid konsensuslikult selle poolt. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole, küll aga on küsimus istungi juhatajale. Ants Frosch, palun! Aitäh, Luisa! Mul on istungi juhatajale selline küsimus. Ma ei tea, mida teha sellisel puhul, kui kõnepuldist kostub kostub ebatõde või ebatäpsus või midagi muud sellist. Ma teeksin siinkohal ühe väikse remargi: nimelt, kõik suursaadikud annavad oma volikirjad üle Jeruusalemmas. Mul Aitäh! Eksimuste eest ei ole me kahjuks keegi kaitstud ja Luisa tahtis parimat. Aga ma ei saa kinnitada, kellel seekord õigus on, oletatavasti sul. Eks me saame seda täpsustada ja teeme selle selgeks. Head kolleegid, nüüd on võimalus läbirääkimisteks. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid käesoleva otsuse eelnõu kohta esitatud ei ole ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 325 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Selle ettepaneku poolt hääletas 14 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu ei leidnud otsusena vastuvõtmiseks vajalikku toetust. Eelnõu 325 on tagasi lükatud. Teine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" eelnõu 328. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Anti Poolametsa. Lugupeetud saadikud! Ma käsitlen siin Vabariigi Valitsusele tehtud ettepanekut tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis.See eelnõu on juba väga ammu menetlusse tulnud. Lõpuks ometi on ta laual. Konsulaat on suletud ja meie eesmärk on selle taasavamine. Aga kõige paremini võtab teema kokku USA Eesti ühenduste kiri, avalik pöördumine, mida ma hea meelega teile tsiteerin. Kõigepealt öeldakse selles pöördumises kriitilisi sõnu meie Välisministeeriumist tulnud seisukohtade suhtes. Seal öeldakse, et meedias levitatud info põhjal võis jääda mulje, et peakonsulaadi funktsiooniks on ainult hädaabi vajavatele eestlastele konsulaarteenuste pakkumine ja et neid funktsioone oleks lihtne täita ka ÜRO esinduse, Washingtonis asuva saatkonna või aukonsulite kaudu, et tegu oleks justkui logistilise küsimusega. Selle vastu ütlevad USA Eesti ühendused oma pöördumises: "Peakonsulaadi roll on aga olnud hoopis suurem kui vaid dokumentidega tegelemine. Kui kohalolek Washingtonis on oluline sealsete riiklike institutsioonide tõttu, siis majandussuhete, iduettevõtluse ja tehnoloogiasektori, ühiskondlike kontaktide ja kultuurisidemete tugevana hoidmisel pole New Yorgist võimalik mööda vaadata." Pöördumise autorid jätkasid: "Peakonsulaat on juba aastaid olnud Eesti majandussuhete arendamise keskmes New Yorgi piirkonnas Eriti viimaste aastate väga ettevõtlike peakonsulite eestvedamisel on ta olnud võtmetähendusega arvukate kontaktide loomisel ja vahendamisel, erinevate investorite ja koostööpartneritega Ühendriikide idakaldal, sealhulgas New Yorgi linnavalitsusega, enam kui sadat New Yorgi riskikapitalisti ühendava võrgustikuga New York Angels, ja paljude teistega. Peakonsulaadi aktiivne tegevus on jõuliselt aidanud kaasa Eesti tutvustamisel kompaktse ja avatud majanduskeskkonnana kogu finantsmaailma tuiksoonel – New Yorgis." Sama kehtib Eesti kultuuri kohta. Peakonsulaat on vahendanud tipptasemel Eesti kultuuriesindajaid, näiteks Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja teisi, jõudis korraldada isegi New York Baltic Film Festivali. "New Yorgis ja selle laiemas mõjualas on väga aktiivne ja USA arvukaim eestlaskond, kelle tegevus kogukonnana on tihedalt seotud peakonsulaadiga." Need on needsamad organisatsioonid, kes on eestlust üleval hoidnud, tegelikult alates 1920. aastatest, mitte ainult pärast Eesti okupeerimist. Konsulaat ise ju avati 1922. aastal. ütlevad, et tänu sellele on väliseestlus seal püsinud, konsulaat on olnud dirigent sellele kõigele. Kokkuvõttes ütlesid pöördujad: "New Yorgi Eesti peakonsulaat on järjepidevalt tegutsenud [aastast 1922] ja legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni juhtimisel sai konsulaadist nõukogude okupatsiooni ajal üks Eesti vabaduse majakatest, mis andis Eesti iseseisvuse taastamisel ja tunnustamisel märkimisväärse panuse. Oleks kahetsusväärne, kui praegusel rahvusvaheliselt erakordselt äreval ajal meie oluliseima julgeolekupartneri USA võtmerolli mängivas keskuses Eesti riiki enam keegi ametlikult ei esindaks." Pöördumisele kirjutas alla hulk Eesti organisatsioone, sealhulgas Eesti Abistamiskomitee USA‑s, New Yorgi Eesti Haridusselts, New Yorgi Eesti Maja, Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides, Lakewoodi Eesti Ühing, Bostoni Eesti Selts, Chicago Eesti Kultuuriselts, Connecticuti Eesti Selts ja nii edasi – 15 organisatsiooni.

Lisaks kirjutas sellele kirjale alla veel 80 eraisikut, kellel on enamasti puutumus nendesamade USA teemadega, küll kultuuri vallas, küll IT vallas, küll muus ärivaldkonnas. Sellele kõigele vastas välisminister Tsahkna, et küll siis tugevdatakse aukonsulite võrgustikku, mis katab niikuinii suurema osa USA piirkondadest, [seda tööd teha paremini], kui me suudaks elukutseliste diplomaatidega. See oli tema arvamus. Ometi ei nõustunud sellega ka väliskomisjon. Võiks öelda, et koalitsioon oli samuti sellel teemal üsna lõhki, aga nii kurb kui see ka ei ole, välisminister surus oma tahte läbi ja konsulaat suleti. Väliskomisjoni seisukoht 16. novembrist 2021 ütles, et otsus vähendada diplomaatilist esindatust USA‑s on vastuolus Eesti välispoliitika arengukavaga aastani 2030, milles seatud eesmärkide hulgas on kõikehõlmava ja süvendatud koostöö arendamine USA‑ga, võõrsil elavatele eestlastele konsulaarteenuste muutmine hästi kättesaadavaks ning võõrsil elava eestlaskonna suurem kaasamine välismajanduse edendamisse. Kõigi nende eesmärkide saavutamiseks on oluline lai diplomaatiline esindus USA‑s. Seda ülesannet täidavad peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos. Komisjon asus seisukohale, et kulude kokkuhoiu või töö ümberkorraldamise argumendid ei kaalu üles kahju Eesti Vabariigi huvidele, mis tekib kahe tugipunkti kadumisel Eesti olulise liitlase juures. Lisaks peab komisjon kahetsusväärseks, et peakonsulaatide sulgemise otsuse langetamisel pole arvestatud Ameerika Ühendriikides eestlasi esindavate organisatsioonide arvamuste ja ettepanekutega. Sellega on ju suurepäraselt öeldud, milles probleem seisnes. Tuletan veel meelde järjepidevuse temaatikat. USA New Yorgi peakonsulaat oli üks kõige tähtsamaid

USA‑s tegutsevas diplomaatilises korpuses. Lõpuks, kui ta pärast Eesti taasiseseisvumist jätkas oma tööd, siis oli ta USA diplomaatilise korpuse vanem. Äärmiselt sümboolne sild üle aegade! Ma tuletan meelde kas või sellist asjaolu – kui räägitakse kulude kokkuhoiust –, et Ernst Jaakson annetas isiklikult Tartu Ülikoolile 9 miljonit krooni. Pidades silmas selliseid isiklikke teeneid, siis mis kulude kokkuhoiust me räägime?

rõhutada seda, et ükski agressioon ei tohi tuua kaasa agressorile sobivaid tagajärgi. Eesti Vabariigi taastamine on selle tõestus, et on võimalik tõde jalgele seada, on võimalik õiguslik järjepidevus taastada, on võimalik see, et õiglus võidab. Tõsi, okupeeriv riik ei ole kunagi meile midagi hüvitanud. Aga juba see sündmus ise pärast sedavõrd pikka okupeerituna olemist! Eriti suurt rolli mängis selle juures meie välisvõitlus. Seda, et me olime olemas oma kodanikkonna kaudu, oma välisesinduste kaudu, olulisel määral ka New Yorgi peakonsulaadi kaudu, on võimatu ülehinnata. Minu meelest võiks taastatud peakonsulaadis avada lausa Eesti diplomaatia muuseumi. Ma usun, et USA noored diplomaadid tuleksid sinna hea meelega ja vaataksid, kuidas on võimalik kuidas on võimalik nii pikalt hoiduda mõne riigi inkorporeerimise tunnustamisest ja ajada mittetunnustamise poliitikat. See on ka USA enda ajaloos väga märkimisväärne ja see tõmbaks tähelepanu ehk üle maailma. Samamoodi võiks selline diplomaatia muuseum, mis asuks peakonsulaadi juures, olla ka igale eestlasele, kes külastab New Yorki, kohaks, kuhu ta läheb ja kus ta süveneb sellesse, mida tähendas välisvõitlus, mida tähendas see, et Eesti diplomaatilised esindused olid alles, mida tähendas õiguslik järjepidevus. Mõnele noorele, 20‑aastasele, võib see olla äärmiselt tähtis kogemus.

Isegi kui me täna neid hääli kokku ei saa, ma leian, et peakonsulaat peaks tagasi tulema. Need argumendid toetavad väga tugevalt seda seisukohta. Ma näen ka, et selles konsulaadi konsulaadi ärakaotamises on midagi juhuslikku. Koalitsioonis konsensust ei olnud, aga ei soovitud tülli minna ja lasti välisministril see imelik ja eksitav otsus teha. Pöörame selle

Konsulaadi sulgemine võiks nõrgendada Eesti diplomaatiat. Säilitades peakonsulaadi, on Eestil võimalus jätkata kohalolekut majanduslikult olulisel turul ning soodustada äri‑, kultuuri‑ ja

Välisministeeriumi kantsleri juttu, me kuulasime välisministri juttu. Seal olid mitmed argumendid peale rahalise kokkuhoiu, millele nad viitasid, et see on oma miljon eurot aastas. Lisaks veel see, et nende arvates saatkond toimib juba iseseisvalt hästi, viidati ka aukonsulite institutsiooni tõhususele ja leiti, et lihtsalt võib saatkonda uusi diplomaate juurde võtta ja nad katavad ära kogu selle töö, mida peakonsulaat omal ajal tegi. Aga unustati ära, et osadel asjadel on väga tugev märgiline tähtsus. Unustati ära, et ära, et oli juba võimas sidemete võrgustik ja ka väga eriline koht väliseestlaste hulgas. Nii et see moraalne kapital, see sotsiaalne kapital lasti osaliselt raisku – tõsi, mitte täiesti, sest saatkond saab seda tööd teha küll. Aga sümbolite lõhkumine, toimivate asjade lõhkumine ei ole mitte hea praktika. Ma viitan ka sellele, et järjepidevuse sümbol on väga oluline ja

Suurbritannia: parlament toimib seal tavade alusel, neil ei ole spetsiaalseid seadusi paljude asjade jaoks, aga need tavad on nii olulised. Traditsioonid on nii tähtsad, riiklikud traditsioonid, mis toidavad

kui seda praegu tehti. Martin Helme, palun! Aitäh! Esiteks ma muidugi juhin tähelepanu, et meie eelnõu on esitatud

haruldasel kombel langevad need kokku, kui välja arvata Eesti 200 ja Eesti praegune välisminister. See annab palju tugevama aluse sellele arvamusele, et see [peakonsulaat] võib ka tagasi tulla. Lootust on. Arusaamatus valdab ka mind jätkuvalt kõige selle pärast: toimiva, tugeva sümboli, loomulikult praktilise töö tegija kinnipanemine, selle asemel et vajaduse korral kulusid teistmoodi kokku hoida.

väliskaubanduse olulisust, seda, et diplomaadid peavad ühtlasi äridiplomaatiaga tegelema. See on kõik mõistlik jutt. Vahel on ta ka püüdnud selle poole, võtnud kaasa äridelegatsioone, vahel õnnestunult, vahel ebaõnnestunult. Ma ütlen, et see on iseenesest õige suund. Aga seda kummalisem on vastuolu tema tegude ja sõnumite vahel. Mõtleme siis sellele San Francisco konsulaadile. Selle eripära oli ju lähedal olemine IT‑firmadele, maailma suurimatele IT‑firmadele.

on ikkagi hoopis midagi muud kui see, et tuleb kuskilt kaugelt üksik diplomaat, kes ütleb, et tere, saame kokku, arutame asju. Kui saaks kutsuda inimesi sellisesse konsulaati, siis oleks hoopis teine lugu.

me oleme kümneid miljoneid maha mänginud selle nimel, et hoida mingiks perioodiks miljon kokku. Suhted on diplomaatias valuuta, eriti need suhted, mida on ammu soojas hoitud.

Õigupoolest, need inimesed põgenesid oma paatidega veel pikalt, küll Saaremaalt, küll teistest kohtadest. Mõelge, kõik need inimesed on tegelikult eestluse sõnumitoojad kusagil Austraalias, Kanadas, Venezuelas, igal pool. Tänapäeval on ju ka need väliseestlaste ehitatud keskused, võiks öelda, diplomaatilised või ka äriajamise keskused. Ma olen käinud mõnes, mis on tõesti kokku kuivanud, Leicesteri linnas näiteks Suurbritannias. Mõned pensionärid seal käisid, tegevus oli küll maha käinud, aga see eestlaste ostetud maja. Mida peaks siis meie ministeeriumid või hoopis näiteks Eesti ettevõtjad tegema? Nad võiksid sellesama eestlaste maja panna meie ärihuvides tööle.

Aga kui sellest ärikeskus teha, siis ma ütleks, et Eesti saab ühe tugeva esinduse teisel pool maakera, mis on sissetöötatud ja kuluks vägagi marjaks ära.

taastada olukord, mis oli enne seda otsust. On ju selge, et Washingtonis elab kuskil 0,6 miljonit inimest, New Yorgis rohkem kui 8 miljonit. Need on ainult ametlikud

Ma arvan, et see annab vale signaali, sest peaks olema nähtav, et me suurendame oma kohalolekut praegusel keerulisel ajal, aga see oli nähtav tagasitõmbamine. See, kui saatkonda lisandub paar-kolm diplomaati, ei ole üldse nähtav. Seda ikka juhtub, kõikides saatkondades. Aga selline sümbolikoht ära anda, kinni panna! Ma arvan, et ka teenekamad ja paremad diplomaatia tundjad [vangutasid] pead ja ütlesid: "Mida nad teevad? Nad kaotavad ära niivõrd tugeva sümboli väärtusega asja, mida meil ei pruugi ollagi. Eestlastel oli seal midagi väga erilist. Nad lihtsalt ei tunne ajalugu." See tekitab minus muret, sest minister on ka kas või mõne semestri ajalugu õppinud

ja tundnud, et peakonsulaat on see koht, mis hoiab alal järjepidevust. Tema korraldas ka kõik suured avalikud üritused kuni ESTO päevadeni välja. Nüüd nad näevad teatud tänamatust minu meelest Eesti poolt. Nemad välisvõitlejatena toetasid Eestit, on toetanud väga palju ka majanduslikult, toonud oma investeeringuid Eestisse

vales kohas. Me osundasime [mitmetele] teemadele, et võib ju siit ja sealt teistmoodi kokku hoida. Ei, minister oli jäärapäine, jäi endale kindlaks, vaatamata sellele, et koalitsioonipartnerid olid minu arvates üsna siiralt

küsimus on selline. Me võime muidugi ainult oletada, mis toimus välisministri peas. Aga kas on võimalik, et tegelikult seal peas

ajalootudengite ridades. Vaatamata sellele, et ta ei ole oma õpingute rasket teekonda suutnud kunagi lõpetada ei usuteaduskonnas ega ajalooteaduskonnas ja on jäänudki igaveseks üliõpilaseks,

näost näkku küsida, et mis jama sa tegid, miks sa ei oska seda teemat hinnata. Ehk siis, kui me läheme korraks tagasi Lennart Meri aega, kellel oli meeletu eruditsioon ajaloo teemal,

Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab ka seda, et me siin saalis armastame tihti nendele ministritele, kes infotunnis võib-olla vahel mitte kõige viisakamalt vastuseid jagavad või on upsakad, et Riigikogu ju tegelikult nimetab ministrid ametisse. Aga see selleks.Minu teada on selles küsimuses, millest teie täna siin puldis räägite, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson olnud täpselt samamoodi teisel [arvamusel], samal [arvamusel] nagu meie siin saalis. Kui me räägime sellest ÜRO hääletusest, mis hiljuti leidis aset Iisraeli ja Palestiina küsimuses, siis ka siin on väliskomisjoni liikmed avaldanud imestust, erinevalt välisministrist, kes jälle nagu oma joont ajab. Kuidas me peaksime taastama

Käib nagu hea ja halva politseiniku mängimine. Tsahkna teeb otsuse kirvemeetodil ära ja siis me väliskomisjonis teeme ühehäälse avalduse, et see ei ole õige mõte. Meil oli muidugi rinnus parem tunne, et me protesteerisime, aga koalitsioonis oleks võinud ju keegi kanna maha lüüa ja öelda, et ärme läheme sellega edasi. Keegi oleks võinud – see, kes ei ole vürtspoodniku vaatega – öelda, et see on nii suur teema, ma ohverdan siit kuskilt teisest [kohast] sellesama raha. Aga näete, minister on olnud jonnakas. Vahel on see vajalik. Vahel on vajalik, et minister on järjekindel, põhimõttekindel, aga siin on ta minu meelest leidnud ämbri, mida teised peavad peavad kunagi likvideerima hakkama. Ma ei kaota lootust, et see ka kunagi õnnestub. Tervitan kõiki väliseesti organisatsioone. Teil on kaasamõtlejaid, ja ma usun, et see võiks õnnestuda. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole.

Aitäh, hea eesistuja! Armsad kolleegid! Riigikogu juhatus võttis EKRE fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu menetlusse 2023. aasta 10. oktoobril,

võeti 18. detsembril väliskomisjonile saadetud avalduses tagasi.Eelnõu kohta andis arvamuse Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakond. Keeletoimetaja ettepanekul on eelnõu tekstis tehtud keelelisi ja normitehnilisi parandusi ning esimeseks lugemiseks on esitatud uus tekst ja juhtivkomisjoni seletuskiri.Juhtivkomisjon tegi konsensusega menetluslikud otsused 23. jaanuaril 2024 toimunud istungil. Väliskomisjoni ettepanek oli võtta eelnõu lõpphääletuseks täiskogu 7. veebruari päevakorda.

sellel maal, kus me tahame kärpida? Aitäh küsimuse eest! Nagu te olete ka seletuskirjast kindlasti lugenud, otsus oli konsensuslik. Meil ei olnud väliskomisjonis liikmeid, kes

ma olen kohtunud meie inimestega, kes seal elavad, siis olen muidugi pidanud kahetsusega ütlema, et ka mind teeb see otsus väga kurvaks. Aga nii see tänavu on. Me oleme jõudnud seda arutama hakata väga palju hiljem, [pärast seda,] kui see otsus on juba tehtud. Seda oleks võinud arutada siis, kui oli õige hetk. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.

"Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" eelnõu 328. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt hääletas 13 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu ei leidnud otsusena vastuvõtmiseks vajalikku toetust. Eelnõu 328 on tagasi lükatud. Head kolleegid, oleme jõudnud vaba mikrofonini. Nüüd on kõigil soovijail võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.

parasjagu vihma. Ka seesama nädalavahetus oli fantastiline: päikseküllus, mis kutsus inimesi

rahvaralli võistlused autosportlastele ja kindlasti leidis igaüks endale ka muud tegemist. Aga mitte keegi, kaasa arvatud mina, ei aimanud, et see ilus hetk oleks võinud jääda vaid muinasjutuliseks illusiooniks, mis ei kordu mitte kunagi. Me seisime Me seisime kolmanda maailmasõja lävel, mille [ärahoidmine] oli juuksekarva otsas. Millest see informatsioon? Nimelt toimusid sellel ajal

Moskvasse, sai selgeks, et Putin ei blufi. Täpselt nii nagu Kuuba kriisi ajal, kui Kuubasse oli viidud Venemaa raketid

kui ka õhutõrjekompleksid, et rakett jõuaks kohale. Neid süsteeme valdavad ainult USA või Suurbritannia.

Ukraina president läks ülitähtsale visiidile USA-sse. Zelenskõi ütles oma reisi eel, et USA ja Suurbritannia ei ole andnud Ukrainale luba kasutada kaugmaarelvi, kuna nad kardavad sõja eskaleerumist. Loomulikult, me peame toetama Ukrainat tema võitluses, kuid selle hinnaks ei tohi olla kolmas maailmasõda.

Te, mehed, ei tea ise ka, mida te räägite ja ütlete, kaasa arvatud meie lugupeetud president Alar Karis, kes on öelnud, et tuleb Venemaad rünnata kaugmaarelvadega. See on otsene sõjaõhutamine ja teadmatusest meie riigi hävitamine. Seda tegevust võib võrrelda poisikeste tegevusega, kes on leidnud metsast lõhkemata lennukipommi ja asuvad seda rauasaega saagima, et vaadata, mis seal sees on. Palun, härra president, ärge tehke enam seda, millest te midagi ei tea! See karikas läks meist praegu veel mööda. Loodame, et seda enam ei tule. Aitäh! Mart Helme, palun!

Aitäh, härra eesistuja! No tänane hommik algas ju väga halva uudisega ja tegelikult väga halva uudisega kõigile rahvasaadikutele. Nimelt, esimese astme kohus leidis, et Kert Kingo on süüdi kelmuses. Missuguses kelmuses? Ta kasutas kuluhüvitisi õigusabi kinnimaksmiseks. Ei ole kasusaaja, ei ole raha välja petnud, ei ole raha oma taskusse pistnud, aga on kelm. Kui vaadata kohtuotsust, siis sealt tuleb välja, et kohtunik ei ole tahtnud endale selgeks teha,

on võõrustatud inimesi siinsamas kohvikus. Aga kohtunik teab, et Riigikogu kuluhüvitisi saab kasutada ainult otseselt Riigikogu tööks,

siis on meil ilmselgelt tegemist poliitilise kiusuga ja ühe rahvasaadiku puhul, kes juhuslikult kuulub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridadesse, kõikide kõikide seniste praktikate ja kuluhüvitiste kasutamise reeglite jalge alla tallamise ja suvalise tõlgendamisega. See on puhas poliitiline kius. Hea küll, neelame alla. Üks rahvasaadik 101‑st – mis seal ikka, neelame alla. Aga ei neela alla, sest tegelikult räägib see millestki veel hullemast, millestki väga traagilisest.

seaduste jalge alla tallamise, seaduste vaba tõlgendamise, seaduste asemel mingite kommentaaride kasutamise ja muu seesuguse praktika ritta. Ka siin saalis oleme ju kuulnud järjest iga nädal, kui me esmaspäeval protseduurilisi küsimusi esitame, et ei-ei, sõbrad, seadus ütleb küll niimoodi, aga meil on kommenteeritud väljaanne. Keegi nimetu jurist või isegi mitte jurist, vaid lihtsalt ametnik on kusagil millalgi ei tea mis põhjusel kirjutanud selle seaduse juurde kommentaari ja seadus on sellega prügikasti lennanud. Mis sellest, et selle seaduse muutmiseks on vaja 51 rahvasaadiku häält – see ei maksa mitte midagi, kommentaar on sellest üle. Tallame jalge alla, võtame saadikutelt õiguse, ütleme, et saadikutel pole enam seda õigust, mis neil kõikides varasemates Riigikogu koosseisudes on olnud. See, kulla sõbrad, on tee stalinismi. See, kallid sõbrad, on tee Põhja-Koreasse. Mille poolest Eesti Vabariik erineb siis Putini Venemaast või Lukašenka Valgevenest või Maduro Venezuelast? Mille poolest, kui seadus ei maksa? Maksab telefoniõigus, suvaõigus, poliitilist kiusu võib ükskõik kelle suhtes [ajada], mis sellest, et senised praktikad peaksid seesuguse asja just nagu täielikult välistama. See on Eesti kui õigusriigi lõpp. Aga veel traagilisem, sõbrad, on see – te ei anna endale sellest aru see on põrgutee, mis viib ka Eesti Vabariigi lõppu. Eesti riik ei jää püsima, kui Eesti riik on ainult just nagu ühe kildkonna pärusmaa. Aitäh! Ei jää püsima ja te peaksite endale sellest aru andma. Ehkki ma kahtlen, kas teie intellektuaalsed võimed selleni küünivad. Aitäh! Ei jää püsima Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes meid jälgivad! Traditsiooniline ülevaade sellest, mis maailmas toimub. Kõigepealt rohepöörasuse rindelt.

õnnestub.Käimasolev tehisintellektibuum süvendab väga oluliselt vase defitsiiti, kuna andmekeskused, mis tehisintellekti toetavad, on väga energiaintensiivsed. Ennustatakse, et AI jaoks vajalik vasekogus kergitab metalli nõudlust 3,4 miljoni tonni võrra aastas. See on nii märkimisväärne tõus, et roheenergeetika arendajate jaoks muudab see elu veel kallimaks ja raskemaks. Jäävad ehk need tuulikud igale poole tulemata.Hollandlaste ING pank teatas, et nad kavatsevad 2026. aastast alates enam mitte teenindada kliente, kes nende arvates ei tee piisavalt oma kliimajalajälje vähendamiseks. Siiamaani on maailmas sellised ideoloogiliselt laetud majandusprojektid lõppenud kahel viisil: ettevõtte tulemused halvenevad nii märgatavalt, et juhtkond kas vahetatakse välja ja lollustega tegelemine lõpetatakse või lõpetab ettevõte oma tegevuse pankrotiga. Eks näis, kuhu ING jõuab. Täna saame Eestigi uudistest lugeda, et rootslaste Northvolt, mis pidi olema Euroopa rohetehnoloogiate lipulaev ja akusid tootma hakkama, vaagub hinge, sest ei suudeta konkureerida Aasiaga.Välispoliitikast. Häid uudiseid tuleb Ameerikamaalt. Taylor Swift teatas mõni aeg tagasi, et tema toetab USA järgmise presidendina Kamala Harrist, aga ABC Newsi ja Ipsose küsitlusest selgub, et selle teate mõju oli soovitule ilmselgelt vastupidine. 81% küsitlusele vastanutest ütles, et sellel soovitusel ei ole mingit mõju nende otsusele, ainult 6% ütles, et nad tõepoolest nüüd vist toetavad Kamalat, aga tervelt 13% ehk kaks korda rohkem ütles, et tänu Swifti soovitusele nemad Kamalat ei toeta.Huvitavat juhtub mujalgi. Ühendkuningriigi liberaalist peaminister Keir Starmer on sunnitud tunnistama, et tema riigi illegaalse immigratsiooni poliitika on viinud riigi väga halba kohta. Kujutage ette, ta kohtub nüüd Itaalia konservatiivse peaministri Meloniga, et sellelt õppida, kuidas illegaalsete immigrantidega tõhusalt võidelda. Vaata ja imesta! Ka sots on võimeline õppima, kui muud üle ei jää ja selg vastu seina on.Elon Musk tegi nalja ja ütles X-is, et keegi isegi ei ürita Bidenit ja Kamalat mõrvata, kommenteerides Trumpi järjekordset atentaati, ja pani sellele rea küsimärke lõppu. Nüüd menetleb seda tviiti, säutsu USA salateenistus. Loodame, et Elonit liiga kõvasti ei pigistata, sest tema on veel üksainus majakas, kes sõnavabadust kaitsta püüab.Lõppu mõni rõõmusõnum teaduse vallast. On rõõmustav näha, et leidub terve hulk teadlasi, kes töötavad selle nimel, et inimeste elu ka tegelikult paremaks läheks, mitte ei käi konverentsidel propagandat levitamas. Tuumaenergeetika vallas tuli tore otsus USA‑st, kus Texase osariigis asuv Abilene'i kristlik ülikool sai ehitusloa eksperimentaalse sulasoolareaktori ehituseks. Viimane selline eksperiment läänes suleti viiekümnendatel. Nii et tore on, et ka energeetikas tehakse midagi kasulikku.MIT‑st MIT‑st välja kasvanudstart-upAeroShield avas tehased, et toota uut tüüpi aknaid, kus kasutatakse isolatsioonina niinimetatud aerogeele. Need muudavad seniste tehnoloogiatega võrreldes aknad kuni 65% soojapidavamaks. Loodame, et see ettevõtmine on edukas ja ka meie saame siin külmal maal oma maju soojemaks muuta. Viimane uudis on taas Elon Muskiga seotud. Tema ettevõte Neuralink sai USA toidu‑ ja ravimiametilt oma Blindsight-tehnoloogiale määratluseks läbimurdetehnoloogia. See on tehnoloogia, mis võimaldab muuta nägijaks inimesed, kes on nägemise kas kaotanud või polegi kunagi näinud. See on oluline samm selles suunas, et seda seadet saaks inimeste peal peatselt katsetada, ja loodame, et Elon on selles ettevõtmises edukas. Aitäh! Aitäh! Järgmisena Hele Everaus.

keerulise maailma juurde ehk selle ühe osa juurde, millest täna on juba juttu olnud: Iisrael ja Palestiina.Mäletan oma isa juttudest, kuidas minu vanavanaisa suur unistus oli

olla seal teaduskeskuses superhaiglas ja saada viimast lihvi enne luuüdi siirdamise alustamist siinsamas Eestis. Ma tunnetasin seda, kuidas Iisraeli inimesed oma töökusega on üles ehitanud selle kehva pinnasega ja väga nõudliku maa. Aga ma nägin ka teist poolt, ma nägin Palestiina poolt. Sellessamas Jeruusalemmas oli see Hadassah kliinik.

Seda ei saa lõpetada üks tavainimene, vaid seda saavad lõpetada targad juhid mõlemal poolel. Miks ma seda räägin? Tegelikkuses see sõnum, mida meie siit oma Eestist, oma kodumaalt anname, [väljendab] meie vastutust kõikide nende ees. On ka meie parlamendiliikmete vastutus, kuidas meie sõnumi edastajad valitsuse liikmete näol seda teevad. Ma väga tahan uskuda,

see nõuab tarkust mõlemalt poolelt. Ma loodan, et meie siin oleme ka targad, näitamaks, et me tahame endale rahu läbi teiste rahu. Aitäh!